dan. Krećemo sa današnjim dnevnim redom. - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica u vezi s komponenta pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2008. godinu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 388 Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Zvonimir Savić zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, uvažene zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora. Dopustite mi da u nekoliko uvodnih informacija vam predočim kronološke aktivnosti koje su dovele do potpisivanja ovoga sporazuma te pripreme zakona o njegovom provođenju. 27. kolovo9za 2007. godine Vlada Republike Hrvatske i Komisija europskih zajednica sklopile su Okvirni sporazum o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru instrumenta predpristupne pomoći tzv. IPA-e koji je Hrvatski sabor potvrdio 3. listopada 2007. godine i kojim su određena opća pravila suradnje i provedbe pomoći Europske zajednice u okviru programa IPA. Potom je 5. studenog 2008. godine Komisija europskih zajednica usvojila Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA komponenta pod nazivom "Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za programsku godinu 2008.". Skraćeni naziv te komponente je prva komponenta IPA predpristupnog programa. Potom je u travnju 2009., dakle ove godine dostavljen Nacrt teksta Sporazuma o financiranju čijim potpisivanjem se ostvaruje preduvjet za pružanje financijskih sredstava Europske unije u okviru programa IPA prva komponenta, dakle komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za programsku godinu 2008. Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske je od 14. svibnja ove godine došlo je do potpisivanje Sporazuma o financiranju 5. lipnja ove godine od strane gospodina Vincenta Degerta šefa delegacije delegacije Europske komisije u Zagrebu te državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije gospodina Hrvoja Dolenca. Potom je odlukom Vlade na sjednici od 19. lipnja ove godine prihvaćen tekst Prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA, dakle prva komponenta Pomoć u tranziciji i jačanju institucija za programsku godinu 2008. Ono što je bitno spomenuti da je pomoć Europske zajednice u okviru te prve komponente IPA programa za programsku godinu 2008. usmjerena na iduće elemente, dakle na jačanje demokratskih institucija i vladavinu prava, na reformu državne uprave, provedbu ekonomske reforme, poštivanje ljudskih i manjinskih prava, promicanje ravnopravnosti spolova, održavanje razvoja civilnog društva, unapređenje regionalne suradnje, pomirbu, obnovu kao i održivi razvoj i smanjenje siromaštva. Važno je spomenuti da je pomoć Europske zajednice također usmjerena na usvajanje i provedbu cjelokupne pravne stečevine Europske unije te posebice na pripremu Republike Hrvatske za provedbu poljoprivredne i kohezijske politike Europske zajednice. Ono što je važno spomenuti jest da su financijska sredstva koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj a unutar programa IPA, dakle ove prve komponente 41,37 milijuna eura doprinosa iz proračuna Europske unije a ukupno je riječ o 17 odobrenih projektnih prijedloga od strane institucija Republike Hrvatske. Sam Sporazum o financiranju ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona, međutim taj sporazum odnosno donošenje zakona o njemu financijski obvezuje Republiku Hrvatsku. Stoga moram spomenuti i financijske iznose koji su vezani uz ovu problematiku. provedba zakona, ovoga zakona zahtijeva osiguranje dodatnih financijskih sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Stoga je važno spomenuti da je ukupna vrijednost ovoga programa, dakle prva komponenta IPA programa komponenta Pomoć u tranziciji i jačanju institucija za 2008. godinu iznosi 376 milijuna 45 tisuća i 467 kuna. Vrijednost koja je predviđena Darovnicom prema Republici Hrvatskoj iznosi 306 milijuna 167 tisuća i 600 kuna, dakle iznos bespovratnih sredstava planiranih dok će ostatak iznosa osigurati tijela državne uprave u svojim proračunima. Ukupna vrijednost toga sufinanciranja koji tijela države trebaju predvidjeti u svojim proračunima je 69 milijuna Troškovi sufinanciranja ulaze u redovna proračunska sredstva pojedinog tijela državne uprave a ono što je važno spomenuti da je ovaj sporazum također pridonosi, znatno pridonosi ukupnom procesu pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Temelj za donošenje ovoga zakona po hitnom postupku nalazi se u Poslovniku Hrvatskoga sabora te drugim osobito opravdanim državnim razlozima. Važno je spomenuti da s obzirom na to da ovaj Sporazum o financiranju stupa na snagu na dan kada Europska komisija primi pisanu obavijest o tome da su ispunjeni unutarnji preduvjeti Republike Hrvatske za njegovo stupanje na snagu. To znači da se prije toga ne može niti pokrenuti provedba ovih projekata, dakle ovih projekata koji će ovim Sporazumom o financiranju biti financirani. Iz tih razloga, navedenih razloga postoji opravdani interes za njegovo što skorije stupanje na snagu. Zahvaljujem što ste me saslušali. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Imamo jednu prijavljenu. U ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Marija Pejčinović-Burić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Središnjeg državnog ureda, uvažene kolegice i kolege. Od 2007. godine Hrvatska koristi program IPA, taj je program zamijenio tri ranija programa namijenjena potpori državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u Sam je program podijeljen u pet dijelova ili komponenti a mi ovdje danas govorio o potvrdi sporazuma o financiranju za komponentu jedan koji u najvećoj mjeri pokriva ono što je ranije financirao program PHAR. Ovaj financijski sporazum vrijedan je ukupno 376 milijuna, 45 tisuća i 467 kuna od čega je što je bitno 81,4% financirano iz EU fondova a kao što smo čuli ostatak je sufinanciranje iz proračuna Republike Hrvatske koji su korisnici projekata već predvidjeli u svojim proračunima. Sporazumom je predviđeno financiranje 17 projekata koji potpomažu ispunjavanju sva tri kriterija za članstvo u Europskoj uniji. Tako je pet projekata predviđeno za ispunjavanje tzv. političkog kriterija među kojima su dva namijenjena potpori reforme pravosuđa, jedan potpori reforme javne uprave i jedan za potporu razvoja civilnog društva dok je peti usmjeren na područje zaštite manjina. U području ekonomskih kriterija predviđena je potpora za razvoj odabranih područja statistike te najveći broj projekata, njih čak 11 u području preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Projekti su odabrani temeljem višestrukog ispunjavanja različitih kriterija a kako bi se zaista financirala najvažnija područja i ne manje važno, kako bi se raspoređeni novci zaista učinkovito i utrošili. I na kraju, iako ne manje važno, kroz ovaj se projekt financira i članarina za sudjelovanje Republike Hrvatske u tzv. programima zajednice. U ovaj su tekst također uključeni i određeni osigurači vezani uz spremnost Republike Hrvatske da učinkovito koristi sredstva iz ovog programa. U tom pogledu važnim držim istaknuti kako je opis stanja kakav je naveden u tekstu, zapravo godinu dana star, kako je Europska unija taj dio usvojila u jesen prošle godine, te kako je u međuvremenu Republika Hrvatska dobila akreditaciju za četiri komponente IPA-e, da je predan tzv. akreditacijski paket i za petu komponentu te da je pri kraju i izrada tzv. mape puta kako će preći od …/Govornik se ne razumije./… kontrole na ex post. To prevedeno sa stručnog žargona znači da danas npr. za projekte iz prve komponente IPA-e naša agencija za ugovaranje i financiranje prije objave natječaja dokumentaciju šalje na kontrolu u predstavništvo Europske komisije u Zagrebu a kasnije kada pređemo na ex kontrolu će pojedini projekti se kontrolirati naknadno. To je prirodan put učenja koje naše institucije osposobljava na kasnije potpuno samostalno upravljanje EU fondovima kada Hrvatska postane članicom Zbog važnosti ovog sporazuma sa jedne strane, njezinog financijskog dijela koji je značajan te s druge strane zbog rezultata koji će dugoročno polučiti uspješna provedba navedenih projekata, Klub Hrvatske Demokratske Zajednice podržati će ovaj prijedlog programa. Hvala. Zahvaljujem. Prije nastavka dalje rasprave, jednu obavijest. 23. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora održati će se danas 7. srpnja u 11 sati u dvorani Ivana Mažuranica, prizemlje, soba 84. Hvala. Imamo jednu pojedinačnu prijavu, to je uvaženi zastupnik Dragutin Bodakoš,

premda nema neki, vidi se, interes oko ovoga sporazuma, odnosno oko ovoga Zakona o potvrđivanju sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica u vezi nacionalnog programa za Hrvatsku u okviru programa IPA, komponenta pomoć u tranziciji i jačanju institucija za 2008. godinu, ipak bez obzira na to, samo nekoliko napomena sam želio reći da, vidljivo je da je ovo potvrđivanje ovoga sporazuma vrlo važno za Republiku Hrvatsku i posebno za korištenje programa programa IPA, upravo ove prve komponente kao što je rečeno. Ta provedba programa je značajno u svakom slučaju u ovome dijelu da će se vršiti prema tzv. decentraliziranom modelu što podrazumijeva da će institucije nadležne za upravljanje programom, znači upravna ili provedbena tijela agencije, da će one raspolagati određenim sredstvima. I ono što je svakako bitno da i pitanje sustava, nadzora nad tim sredstvima treba biti mnogo kvalitetniji i bolji. ono što bi trebalo svakako da bi se ta sredstva maksimalno i koristila i da nam se ne dešava upravo ono što je slučaj recimo i u nekim drugim pretpristupnim fondovima gdje umjesto da koristimo sredstva kao što je SAPARD program ili slični vezano za poljoprivredu, mi koristimo određena sredstva, nacionalna, odnosno iz Hrvatske, upravo zbog toga što korisnici nisu u situaciji da na kvalitetan način izrade određene programe, da se konkuriraju, odnosno natječu za takve programe i da na osnovu toga i povučemo veća sredstva. Još je lošije ako su uvjeti za dobivanje nacionalnih sredstava bolji i kvalitetniji nego Prema tome, mi moramo se postaviti u situaciju da kroz edukaciju i ljudi, a isto tako institucija, konkretno u ovom slučaju, da održimo određenu sigurnost da ćemo ta sredstva i koristiti. Evo recimo, ja bih samo spomenuo da Osječko-baranjska županija preko svog regionalnoga, razvojne agencije upravo na održavanju određenih edukativnih aktivnosti o sadržajima EU programa i fondova vrši konstantne i seminare i radionice i predavanja, tematika je uvijek vezana upravo za korištenje i tih programa. I u kojemu se pokušava da sa što više ljudi, sa što većim brojem ovih, i predavača, ali isto također posebno sudionika, stvorimo u jedno kvalitetno stanje za korištenje takvih fondova. Normalno da i ovaj dio već ovih 41,37 milijuna eura iz prve komponente da je sigurno značajna sredstva, a u ovome sve što je nabrojano, ona se sigurno mogu kvalitetno potrošiti potrošiti i iskoristiti za određene aktivnosti koje bi u sklopu ove pomoći u tranziciji, jačanje institucija, bile upravo i potrebne. Govorimo i o nacionalnim manjinama, govorimo i o socijalnim programima itd. Prema tome, u svemu tome, a posebno ono što je i najvažnije i zbog čega ta sredstva sigurno trebamo koristiti, da ove stečevine Europske zajednice odnosno legislativu koja je toliko i naglašena i bez koje, ako našu ne usuglasimo s njom, nećemo normalno moći ići u otvaranje, bez obzira na ono što se dešava. Vjerojatno će se i taj dio otvoriti, znači prestat će deblokade, ali bez kvalitetnih usuglašavanja naše legislative sa europskom i donošenja zakona kao što smo nedavno imali Zakon o potporama u poljoprivredi, normalno dok to ne usuglasimo sa europskim zakonima da taj dio neće moći ići u proceduru, odnosno otvaranje takvih poglavlja. Zato mislim da je svakako potrebno i ovaj sporazum potvrditi, donijeti ovaj zakon i krenuti što prije i što kvalitetnije u realizaciju. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Nema više prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu uvjeti.